Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2009. godinu i Izvješće o obavljanim revizijama. Izvješće o objavljenim revizijama (posebni dio) Predlagatelj Državni ured za reviziju Republike Hrvatske. Podnositelj izvješća je Državni ured za reviziju Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o Državnoj reviziji. Prijedlog izvješća primili ste poštom, a materijal izvješća o obavljenim revizijama u odnosu na posebni dio primili ste osobno. Podsjećam da smo na prijedlog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost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

ovo je izvješće o radu za 2009. godinu i svemu onome što smo napravili u 2009. znači o revizijama za 2008. ili neku raniju godinu ako smo obuhvaćali više revizija. Izvješće sadrži između ostalog i podatke o organizaciji, zaposlenicima, materijalnim uvjetima rada ureda, aktivnostima u okviru međunarodne suradnje, zatim strateškom planu razvoja ureda za razdoblje od 2008. do 2009., te podatke o izvršenju godišnjeg programa rada, broj obavljenih revizija te izraženih mišljenja. U izvješću se daju i sažeci nalaze i preporuka obavljenih revizija prema grupama subjekata. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti ured donosi godišnji program i plan rada kojim utvrđuje subjekte revizije. Za izbor subjekata razvije postoje kriteriji. Oni su sljedeći, zakonska obveza revizije. Mi po zakonu imamo obvezu svake godine revidirati državni proračun, proračune lokalnih jedinice i fondove na razini države. vrste mišljenja o financijskim izvještajima o poslovanju izraženom u prethodnoj reviziji. Ako je izraženo suzdržano ili nepovoljno mišljenje onda se obavezno obavlja opet revizija. Materijalna značajnost subjekta revizije, broj podnesenih prijava, zahtjeva, zamolbi za provedbu revizije po pojedinom subjektu i prikupljeni podaci, saznanja od drugih institucija i medija. Prema odredbama Zakona o državnoj reviziji ja sam već naglasila da se revizije obavljaju godišnje za te a da druge subjekte koji podliježu reviziji radi se prema godišnjem programu i planu rada ureda. Zakonom je propisana nadležnost ureda koja je usklađena s međunarodnim standardima, smjernicama Europske unije i s dobrom praksom drugih državnih revizija a posebice revizija zemalja zemalja koje su članice Europske unije. Kao i većina drugih revizija i u Republici Hrvatskoj Državna revizija nema ovlasti poduzimanja bilo kakvih sankcija niti mehanizme prisile, da se mora postupati po nalozima. To je u nadležnosti drugih institucija s kojima ured surađuje prije početka revizije, u tijeku i posebno nakon završene revizije. Suradnja obuhvaća razmjenu dokumenata, izvješća podataka te davanja odgovora na upite i mišljenja o predmetima revizije. Kako je u ovom izvještajnom razdoblju surađivano na 103 predmeta u okviru provedbe mjera iz Akcijskog plana Strategije za suzbijanje korupcije s ciljem afirmacije pristupa nulte tolerancije na korupciju. Osim objektivnog utvrđivanja činjenica u poslovanju subjekata te davanja naloga i preporuka za poboljšanje njihovog poslovanja zadaća ureda je izvijestiti Hrvatski sabor, javnost o načinu raspolaganja javnim sredstvima. Podaci prikupljeni tijekom revizije ne mogu se koristiti u druge svrhe osim za izradu izvješća sve dotle dok se izvješće ne raspravi u Hrvatskom saboru i ne bude dostupno javnosti. se ne razumije./... međunarodnih revizijskih standarda izvješće o obavljenoj reviziji se dostavlja Hrvatskom saboru u sažetom obliku na način da su nalazi i mišljenja identični kao u cjelovitom izvješću. Ovogodišnje izvješće obavljeno je revizijama koje je dostavljeno ovom Visokom domu ima 3 tisuće 368 stranica i predstavlja sažetak cjelovitih izvješća što su ih sastavili ovlašteni državni revizori na oko 19 tisuća stranica. Nakon rasprave u Saboru izvješća su dostupna javnosti Jedna od važnih zadaća Državne revizije je praćenje izvršenja naloga i preporuka kako bi se nepravilnosti ispravile odnosno ne bi ponavljale. Praćenje se provodi očitovanjem na izvješće u roku od osam dana, očitovanjem o učinjenom u roku 60 dana te provjerom danih naloga početkom slijedeće revizije. Državni revizori provjeravaju koji su nalozi i preporuke iz prethodne revizije izvršeni, koji su u fazi izvršenja odnosno po kojim nalozima nije postupljeno nalozima nije postupljeno i to navode u izvješću ponavljanjem da se treba postupiti po tim nalozima. Što je najbitnije u tom ponavljanje nepravilnosti utječe i na izražavanje mišljenja. U ovom izvještajnom razdoblju zaključno do 30. rujna 2009. Ured je obavio 855 revizija od čega 546 financijskih revizija kojim su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje subjekata, 309 uvida u proračune i financijske izvještaje, 209 lokalnih jedinica i 200 izvanparlamentarnih političkih stranaka. Financijska revizija je obavljena za državni proračun i 35 korisnika, 277 lokalnih jedinica, 21 zavod za javno zdravstvo, 50 drugih korisnika proračuna, 120 trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države ili lokalnih jedinica, 21 neprofitnu organizaciju, 6 projekata koji se financiraju iz CARDS i 11 parlamentarnih političkih stranaka te 4 nezavisna kandidata. Revidirana su javna sredstva u ukupnom iznosu od 175,7 milijardi kuna. Od toga 154,2 se odnose na proračunska sredstva državnog i lokalnih proračuna. U okviru proračunskih sredstava prihodi državnog proračuna iznosili su 128,4 milijarde ili 83,2%, prihodi Grada Zagreba 7,5 ili 4,9% dok su 4,9% dok su prihodi svih drugih lokalnih jedinica iznosili 18,3 milijarde kuna ili 11,9%. Osim proračunskih sredstava revizijskim postupcima obuhvaćena su druga javna sredstva u iznosu od 21,5 milijardi a odnose se na prihode trgovačkih društava u pretežnom državnom vlasništvu lokalnih jedinica, neprofitne organizacije. Uz porezne prihode vrijednosno najznačajniji prihod državnog proračuna su doprinosi za mirovinsko, zdravstveno i zapošljavanje. U 2008. godini doprinos za mirovinsko osiguranje ostvaren je sa 20,1 milijardu kuna, doprinos za zdravstveno 18,6, tu je uključeno kompletno zdravstveno s dopunskim zdravstvenim osiguranjem, te zapošljavanje 1,8 milijardi kuna. Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iznosili su 33,5 milijardi kuna tako da su nedostatna sredstva u iznosu 13,4 milijarde kuna nadoknađena iz drugih proračunskih prihoda i vlastitih prihoda zavoda. Za isplate mirovina izdvojeno je 32,8 milijardi kuna odnosno 63,2% sredstava više od sredstava prikupljenih doprinosima. Rashodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iznosili su 20,7 milijardi kuna a nedostatna sredstva u iznosu od 2,6 milijardi kuna nadoknađena su iz drugih proračunskih prihoda. Na temelju utvrđenih činjenica revizori predlažu mišljenje, izražava se jedno od četiri mišljenja za reviziju koju smo obavili. To je bezuvjetno, uvjetno, nepovoljno i suzdržano. U ovom izvještajnom razdoblju za 546 subjekata izraženo je 107 ili 19,6 bezuvjetnih mišljenja, 5 ili 0,9 nepovoljnih dok je za sve druge revidirane subjekte odnosno njih 434 i 79% izraženo uvjetno mišljenje. U odnosu na prethodnu godinu odnosno godine povećava se broj bezuvjetnih mišljenja a smanjuje se broj nepovoljnih mišljenja što mi smatramo da i revizija doprinosi tome. Za državni proračun i korisnike proračuna napravljena je revizija 36 subjekata. Od tih 36 subjekata njih 41,6 je dobilo bezuvjetno mišljenje a 58,4 uvjetno. I tu se povećava broj onih koji dobivaju bezuvjetna mišljenja. Nakon ovih kratkih podataka o broju, vrsti revizija, izraženim mišljenjima i iznosu ukupno revidiranih sredstava sad ukratko samo nešto reći o o ovom izvještajnom razdoblju, nepravilnostima koje smo mi svrstali u nekoliko grupa a na taj način smo i dali naše izvješće tako da smo napravili da se te nepravilnosti pojavljuju u sustavu unutarnjih financijskih kontrola, planiranju i računovodstvenom poslovanju, ostvarivanju prihoda, izvršanju rashoda i postupku javne nabave. Ja ovdje moram reći da su nama rizična područja za sada označena, sustavi unutarnjih financijskih kontrola i javne nabave i na to revizori posebno obraćaju obraćaju pozornost. Zašto? Kad bi sustavi unutarnjih financijskih kontrola bili efikasni u onom smislu tada bi manje bilo i drugih nepravilnost. Prema tome, na tome se radi, na tome ustrojava se i mislim da ćemo u narednom razdoblju puno više napraviti. Mi smo isto tako utvrdili da u tim sustavima kontrola je normativno riješeno sve, uspostavljeni su sustavi, međutim nedostaje moram reći stručnih osoba, nedostaje revizora, nedostaje …/Govornica se ne razumije./…, a to se pojavljuje svugdje gdje se traže financijski stručnjaci i financijske itd. Isto tako, ti sustavi unutarnjih kontrola se moraju i obavljati za sva nacionalna sredstva koja se povlače ili će se povlačiti iz Europske unije i tu je dosta angažirano unutarnjih revizora. Iako je proveden postupak obrazovanja i kontinuirano imamo seminare za obrazovanje unutarnjih revizora još njih nedostaje. Ima ih preko 250. Moram priznati da je to jedan veliki broj u odnosu na prije 4 ili 5 godina kada nismo imali skoro niti jednoga unutarnjeg revizora. Odlaze nam u druge institucije. Ja ovdje moram reći da se to i meni događa radi materijalnih prava koja su povoljnija nego u našim institucijama, ali eto osposobljavajući na taj način i primajući najvjerojatnije, moja sugestija je uvijek, vježbenike da ih obučavamo i pripremamo za te poslove revizorske kako naše tako i ove druge. Nepravilnosti koje se pojavljuju u planiranju računovodstvenog poslovanja uglavnom se odnose da financijski planovi nisu cjeloviti ili nisu realni nekad pa se moraju tijekom godine promijeniti, moraju se usklađivat što se još uvijek ne radi baš u svakom slučaju, ali mislim da smo tu negdje. Podaci o analitičkim evidencijama u glavnoj knjizi financijskoj nisu uvijek istovjetni. Pojedini poslovni događaji ne evidentiraju se ili nisu evidentirani na odgovarajućim računima. Zašto ovo govorim? Govorim jer smo mi prešli na onaj sustav nastanka događaja, a ne vrijeme plaćanja pa je to još uvijek jedan prelazni period, određene institucije to se prilagođavaju tom dijelu. Popis imovina, obveza i potraživanja nije cjelovit. Tu se u pravilu obavljaju popisi, ali u svim slučajevima se ne usuglašavaju knjigovodstvena i stvarna stanja. Pojedini subjekti ne dostavljaju nadležnim tijelima dužne podatke o očevidniku imovine. Tu je Vlada napravila jedan veliki pomak, napravili su tako da svi korisnici proračuna su dužni popis imovine dostavit svoju imovinu, a ona će se utvrđivati kasnije, ostalo što nedostaje ako nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi se mogu rješavati i onda kad se naprave popisi imovine. Bitno je da imamo. Što se tiče procjene imovine to je isto jedan problem jer je ona knjigovodstvena vrijednost, nisu u vrijeme revalorizirana. Prema tome, trebalo bi raditi procjenu, mi svi znamo, vještaci, da je to i dugotrajno pa predlažemo subjektima revizije da se uzimaju procjene porezne uprave na području određenom gdje se nalaze nekretnine i da se na taj način uspostavi dosta realna popis i vrijednost imovine, sve do momenta kad se ta imovina otuđuje. Tako da bi po meni trebalo napraviti procjene po vještacima one realne. Na formalne pogreške koje se pojavljuju u vođenju knjiga ili nekih drugih evidencija revizori u pravilu upozoravaju u vrijeme revizije i to se ispravlja dok se obavlja revizija. Revizijom prihoda utvrđeno je da pojedini subjekti revizije, a to se najviše odnosi na lokalne jedinice, ne pridaju dovoljno pozornosti naplati prihoda. kako god gledamo, gledamo i potraživanja i obveze da se ona na vrijeme naplaćuju, odnosno da se poduzimaju mjere da ne bi dolazilo do zastare određenih potraživanja. Nadalje, revizijom je utvrđeno da se određeni rashodi izvršavaju iznad plana. To je sve manje …/Govornica se ne razumije./… i tu pokušavamo zajedno sa subjektima revizije doći na to da se izvršavaju u onom dijelu koliko je to planirano. Usporednom analizom istovrsnih rashoda po pojedinim proračunskim korisnicima s prosječnim cijenama na tržištu pokušava se dati i ocjena ekonomičnosti trošenja sredstava. Mi nemamo mogućnosti uzimati, vještačiti na neki način ali možemo uspoređivati cijene u određenim područjima pa da vidimo ako se rade neke nabave da li je to u nekakvim onim veličinama kod drugih subjekata da se na isti način radi. Vezano za postupke javne nabave značajno je napomenuti da je početkom 2008. stupio na snagu novi Zakon o javnoj nabavi koji je usklađen sa stečevinama Europske unije. Njegova je primjena dosta sada otežana jer zahtijeva dosta provedbenih propisa koji su doneseni, ali se oni primjenjuju tek prvu godinu i tu zaista …/Govornica se ne razumije./… Međutim, ovdje moram istaći da je Vlada osnovala Ured za javne nabave koji će radit za državna tijela objedinjene nabave, da su donijeli i popis određenih roba i usluga koje će to da će se zaključivat vjerojatno okvirni sporazumi pa mislim da će biti onda i puno efikasnije korištena ta sredstva i taj ured bi trebao početi raditi negdje polovicom ove godine. Ukupna vrijednost javnih nabava imamo informaciju da je bila u 2008.godini 35,5 milijardi kuna što je predstavljalo oko 10,4% BDP-a. Rashodi za javnu nabavu revidiranih subjekata iznosili su 26,8 milijarda, a odnose se na korisnike državnog proračuna …/Govornica se ne razumije./… 7,8 milijardi. trgovačka društva u državnom vlasništvu 9,2 milijarde, trgovačka društva u vlasništvu lokalnih jedinica njih 111 1,3 milijarde i drugi subjekti revizije koje nisam spomenula 1,9 milijardi. Najčešće nepravilnosti koje smo mi uočili u reviziji, koje su revizori u postupku javne nabave radi o planiranju, vođenju evidencija, dostavljanju podataka tijelima jer imamo Ured za javne nabave koji traži da se dostave svi postupci nabave koji su i na koji način obavljeni. Dio nabave proveden je i bez propisanih postupaka nabave, tako da smo dali tu primjedbu da treba da treba pored onog što je bilo dozvoljeno člankom 6. odnosno 5. ili 12. da se dozvoljava izravna nabava. Općenito možemo reći da je najveći broj nepravilnosti utvrđen kod subjekata koji nije uspostavljan odgovarajući sustav unutarnjih i financijskih kontrola kako i unutarnje revizije. Mislim, ja sam to još naglasila da tu moramo poraditi na tome više. Ali uglavnom postoje lokalne jedinice koje ne mogu dobiti i nemaju kadrova osposobljenih u svom području, pa će se možda na neki način, mislim imam informaciju sa Ministarstva financija da bi se moglo možda na razini županije, grada ili na neki način osnovati, da bi se moglo pripomoći tim lokalnim jedinicama da efikasno upravljaju tim sredstvima. Znači, u vrijeme trošenja da mogu reagirati. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ja sam u ovom kratkom izlaganju željela samo nešto ukratko reći o uredu, ovlastima, njegovim zadaćama, obavljanju revizije, te o nepravilnosti u poslovanju subjekata revizije. Sve opisane poslove tijekom protekle godine Ured je obavio sa 279 zaposlenika. Nešto manje nego prethodne godine, jer nam je 8 zaposlenika otišlo u druge institucije, najviše u Ministarstvo financija. Prema tome, imaju određene Pravilnikom o unutarnjem redu predviđeno je da imamo 307 revizora. Međutim, mi ih ne možemo naći, njih na tržištu nema. Primamo vježbenike pa ih pokušavamo osposobiti kao revizora. Ali treba najmanje 3 godine da bi revizor postao. Moram i to danas ovdje reći da smo dobili i dvije evo stipendije. Dva vježbenika mi danas odlaze u Luxebmourg u reviziju Europske unije na pet mjeseci, a već su dvoje završili taj tečaj. Teško, dobili smo tu stipendiju. Koliko god želimo da odu, toliko isto tako nam ovdje trebaju znate, jer zaista smo u eto. Međutim, oni kad se vrate imaju veća znanja, imaju certifikate, imaju, prenose iskustva. A već smo nominirali se za još dva daljnja. To mislim da je bitno govoriti. I s još jednim razlogom što moram reći ovdje da mi imamo oko 79% žena u uredu i da imamo dosta Da je u tom vremenu od kad sam ja na čelu ureda rođeno 126 djece. To mogu reći jednostavno da je to dobro. Mi to podržavamo, međutim kad vi gledate program rada to nam nedostaje. Ali nekako smo, to je tek toliko da Ono s čim bih vas još htjela upoznati je zadaci Ureda u narednoj godini. Mi ovdje ukratko svake godine kažemo što trebamo raditi. Mi smo donijeli i novi strateški plan 2008./2012. Izvijestili smo Europsku uniju o .../Govornica se ne razumije./... koja to nas prati. Oni su ga prihvatili. I tim programom, planom naša zadaća uokvirena što trebamo raditi u narednoj godini. U pravilu smo stavili naglasak na kvalitetu revizije. Da bi bila revizija kvaliteta stavili smo drugi naglasak na obrazovanje kadrova, popunjavanje po mogućnosti još ovih koji su nepopunjeni itd. Međutim, provođenje akcijskog plana aktivnosti Ured provodi dio svog vremena za suzbijanje korupcije. Provodi se kontinuirana izobrazba kadrova, jer mi ne možemo bez svjetskih standarda i naših europskih raditi onako kako što rade u svijetu, a to se mijenja svakodnevno. Upravo se sada pomalo nešto mijenja i u našim standardima koje smo prihvatili. Mi ih moramo prevesti, napraviti i vidjeti koliko su oni primjenjivi za našu reviziju, za naše uvjete i za naše mogućnosti. i dalje mislimo surađivati s tijelima stručnim, znanstvenim institucijama. Pritom se uvijek mora voditi računa o neovisnosti revizije do kojeg

ostalim, u cilju poboljšanja kvalitete naše. Dalje, moramo nastaviti proces modernizacije informacijskog sustava, njegovo povezivanje sa drugim informacijskim sustavima javnog sektora na državnoj razini, lokalnim razinama s ciljem osiguranja visokog stupnja primjene tehnički Kad budemo mogli, imali mogućnost povezanosti sa svim ostalim institucijama, pogotovo subjektima revizije bit će puno jednostavnija revizija, jer ćemo se moći više vremena posvetiti provjeri podataka, a manje terenskim zadaćama, terenskim podacima. Evo ja sam toliko reći. Zahvaljujem se na vašoj pažnji. Tu sam, možemo dati odgovor na bilo koje postavljeno pitanje vaše. Hvala lijepo.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 Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite.

o nalazima Državnog ureda za reviziju mi zapravo po prvi puta otvorimo javnosti mogućnost da vidi kako se u jednoj godini trošio javni novac, odnosno da porezni obveznici doznaju kako je u Hrvatskoj trošeni trošeni su prihodi od poreza, doprinosa i drugih prihoda. Dakle, jedna vrlo važna rasprava koja se jednom godišnje provodi u hrvatskom Parlamentu. Kao i ranijih godina mi u klubu SDP-a ova izvješća ocjenjujemo vrlo kvalitetnim. Iz Izvješća o samom radu Državnog ureda za reviziju ističemo važnost strateškog plana temeljenog između ostalog i na i na analizi rezultata twining projekata koji je uspješno proveden prije dvije godine, koji za ciljeve ima povećanje kvalitete revizije, podizanje stručnih i etičkih kvaliteta revizora i osiguranje visokog stupnja primjene tehničkih dostignuća, računalne tehnike i alata u provedbi revizije. Također ističemo i važnost unutarnje revizije koja se ostvaruje kroz Odjel za unutarnju reviziju u samom uredu, a kroz postupke unutarnje revizije provjerava se dosljednost u primjeni planova, procedura, propisa, standarda i smjernica u obavljanju poslova. U relativno kratkom razdoblju osposobljen je značajan broj državnih revizora koji kvalitetno obavljaju revizorske, ali i edukativne poslove. Značajne rezultate ured ima i na međunarodnom planu, posebno na aktivnostima povezanih s pripremama Hrvatske za ulazak u članstvo u Opseg rada u 2009. vidljiv je kroz podatke da je revidirano 546 subjekata, odnosno preko 175 milijardi kuna javnih sredstava. O kvaliteti i utjecaju ureda na poslovanje revidiranih subjekata, govori podatak o sve većem broju subjekata koji dobivaju bezuvjetno mišljenje revizije. Ipak još uvijek najveći broj subjekata dobiva uvjetno mišljenje, a zabrinjava činjenica da se određene nepravilnosti ne otklanjaju već se godinama ponavljaju. Analizirajući nalaze Državnog ureda za reviziju samo na nekoliko segmenata u ovom kraćem izlaganju, osvrnut ću se na državni proračun i proračunske korisnike i tu se može konstatirati sljedeće, da se unapređuju sustavi unutarnje kontrole, da pojedini korisnici nemaju cjelovite financijske planove ili da su im takvi planovi nerealni, odnosno nema rebalansa, da u računovodstvenom poslovanju najčešće primjedbe se odnose na necjelovit popis imovine i obveza i neusklađivanja s knjigovodstvenim i stvarnim stanjem, da evidencije rashoda po novčanom, da se evidentiraju Takve obveze se onda u pravilu prenose u sljedeću godinu, pa se ne evidentiraju kao deficit tekuće godine ako nema dovoljnih prihoda. Dakle čim nema dovoljnih prihoda, oni se niti ne plaćaju, pa kao takvi nisu ni evidentirani. Ne poduzimaju se sve zakonske mjere za naplatu potraživanja i prekoračenja planiranih rashoda i oni se također prenose u sljedeću godinu, dakle isti slučaj kao i kad ne evidentirate ili ne plaćate i ne evidentirate nastalu obvezu. Nešto, o tome nešto govori i podatak da preko 9 milijardi kuna poreznih doprinosa trenutačno nije naplaćeno u državnom proračunu, i tu bi trebalo vidjeti zašto se to tako čini, odnosno zašto se dopušta gospodarskim subjektima da u dužem periodu ne plaćaju poreze i obveze. Postupci javne nabave ukazuju na poboljšanje na ovom području, ali još uvijek ima primjedaba na izbjegavanje natječaja i direktne pogodbe. Izdvojila bih nalaz kod Agencije za odgoj i obrazovanje koji se odnosi na vrijednost udžbenika koja je po računima nakladnika veća od vrijednosti udžbenika isporučenih školama, a nije sačinjen konačni obračun. Npr. kod dva nakladnika nije obračunat niti ugovoreni popust. Iznos za nabavu udžbenika je 380 milijuna kuna. Ugovoren je direktnom pogodbom, dakle a nije sačinjen konačni obračun. Revidirajući državni proračun ured konstatira sljedeće, da financijski izvještaji ne daju cjelovitu informaciju o imovini, obvezama i izvorima vlasništva, da sustav državne riznice evidentira poslovne događaje prema načelu novčanog tijeka, a ne po načelu vremena nastanka obveze, dakle ono što mi uporno iz opozicije kažemo je li deficit takav kakav se nama konačnim obračunom proračuna iskazuje. Zatim na neusklađenost evidencija javnog duga. Npr. u Ministarstvu financija evidentiran je javni dug u visini od 91,108 milijardi, a u bilancama samo sa 63,265 milijardi kuna. Nije uspostavljena učinkovita evidencija potraživanja i obveza o prodanim stanovima na kojem je postojalo stanarsko pravo. Gotovo iste ili slične primjedbe koje se odnose na državni proračun iznešene su i kod ranijih revizija, pa ocjenjujemo da je potrebna brže postupati po izrečenim nalozima državne revizije. Zadnja godina ured češće revidira trgovačka društva u državnom, pretežno državnom ili u lokalnom vlasništvu, te projekte vezane u pretpristupna sredstva europskih fondova. S obzirom na vrijednost, posebno državnih društava, te važnost njihovog poslovanja ocjenjujemo da je realna potreba da se oni češće revidiraju i to po mogućnosti svake godine, bez obzira na zakonske obveze koje oni imaju kroz komercijalne ili poslovne revizije. U tom smislu bi trebalo razmotriti i potrebu izmjene Zakona o državnoj reviziji, dakle da svakogodišnje revidiraju društva u državnom vlasništvu u kojima, upravo posljednjih mjeseca izbijaju različite afere, a da se svakogodišnje ne revidira lokalna samouprava koja često raspolaže tek sa nekoliko milijuna kuna javnih sredstava. U 2009. godini ured je revidirao poslovanje za 2007. godinu kod 9 trgovačkih društava u državnom ili pretežno državnom vlasništvu. Zadnja revizija ovih društava, od strane državne revizije, učinjena je za razdoblje 2003. i 2004. godina. Navedena društva imaju imovinu u vrijednosti od 160,3 milijarde kuna. Temeljni kapital …/Govornica se ne razumije./… u iznosu od 113,6 milijardi kuna, te 14 tisuća 246 zaposlenih. Iz tih podataka može se zaključiti važnost ovih društava za državu i za njezin nadzor nad njihovim poslovanjem. Iz nalaza državne revizije o reviziji ovih društava može se konstatirati sljedeće. Pojedina društva nemaju cjelovit sustav unutarnje kontrole ili ga uopće ne provode. Neka društva ne vode primjerenu brigu o naplati potraživanja ili vrše prodaju bez javnog natječaja, a posebno se to odnosi na šumske proizvode. Neka društva nemaju evidenciju o službenim vozilima. Isplaćuju se značajni iznosi za promidžbe, reklame, sponzorstva, donacije, a istovremeno nema dovoljno novčanih sredstava za redovito poslovanje. Nepravilnosti kod ulaganja u dugotrajnu imovinu odnose se npr. na način ustupanja poslova pod ne poštuju se ugovoreni rokovi, plaćaju se dodatni radovi koji nisu bili predviđeni projektnom dokumentacijom. Neka društva nemaju plan nabave. Vrši se nabava bez primjene propisanih postupaka i neuredna evidencija o javnoj nabavi. Izdvojila bih nalaz za Hrvatsku elektroprivredu koji je postupkom javne nabave utrošio 332 milijuna kuna, a nije donio plan nabave. Zanimljiv je slučaj vezan uz termoelektranu Plomin, gdje je strani investitor povlačeći uložena sredstva i kroz isplatu dividende povukao 47,6 milijuna eura, što je 86% više od njegovih uloženih sredstava, a to nije u skladu s ugovorom prema kojem termoelektrana Plomin nakon podmirenja obveze prema stranom partneru i pokrića troškova poslovanja ne može isplaćivati dividendu dok ne podmiri obveze prema Hrvatskoj elektroprivredi. A npr. potraživanja HEP-a iznose 640 milijuna kuna, a do sada je on uspio naplatiti samo 86 milijuna kuna. Zanimljiv je i primjer "Hrvatskih autocesta" gdje se uz osnovni Ugovor o godišnjoj izgradnji autocesta zaključuje još 9 dopunskih ugovora kojima se mijenjaju projektna rješenja i to na zahtjev izvođača te ugovaraju dodatni radovi. Revizija konstatira da se na taj način povećala osnovna ugovorena cijena za 62 milijuna kuna, a da se istovremeno nije korigirala ušteda u visini od 21,8 milijuna kuna. Ocjenjujući Izvješće o radu Državnog ureda za 2009. godinu i Izvješća o obavljenim revizijama za 2008. godinu kvalitetnim i prihvatljivim klub SDP-a će glasati za njihovo prihvaćanje, ali istovremeno ćemo predložiti i nekoliko posebnih zaključaka. Dakle, uz zaključak da se prihvaća Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2009. i Izvješća o obavljenim revizijama predlažemo i sljedeće: da izvješća Državnog ureda za reviziju dostavljaju se nadležnim tijelima i institucijama radi utvrđivanja eventualnih kaznenih ili prekršajnih djela. Da zadužimo Vladu RH da u roku da u roku 60 dana Hrvatskom saboru dostavi program za dugoročno uklanjanje revizijom utvrđenih nepravilnosti koje se ponavljaju. Takvo izvješće smo mi tijekom prošle godine dobili, međutim vidimo da se određene primjedbe i nalozi ponavljaju i u Izvješću Izvješću revizije za 2008. godinu i mislimo da taj zaključak treba i dalje stajati. Te da u roku od 60 dana predloži Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje izmjene i dopune Zakona o državnoj reviziji na način da se osigura revizija trgovačkih društava u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu države svake godine. To proizlazi upravo iz potrebe da ažurno dobivamo revidirana izvješća za ovih 7,8 velikih državnih poduzeća. I četvrto, zadužuje se Državno odvjetništvo RH da u roku od 90 dana Hrvatskome saboru dostavi izvješće o utvrđenim kaznenim ili prekršajnim djelima na temelju ovakvih izvješća Državne revizije. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna revizorice, uvažena gospodo zastupnici. Pa prateći eto zadnjih dana aktivnosti nekih državnih tijela čovjek bi rekao nekako da nam Državna revizija nije potrebna. Zašto? Državna revizija konstatira manje-više da je sve u redu, to je alibi za nešto drugo, a onda vidimo što se sve jednostavno otvara. Hrvatska se raspada, na neki način i pod teretom krize i pretvorbe i kriminala i gospodarskog kraha i bojim se da ćemo možda u ovoj godini dostići i dno. E, sad se postavlja pitanje tko je za sve to odgovoran? Jasno politika, ne znam, netko će reći opozicija, državna tijela, da ne nabrajam sve ove ostale. Državna revizija vidimo da ulazi u svaku općinu sa 500, 800, 1000 stanovnika, a u tvrtke sa više tisuća zaposlenih o čemu je govorila gospođa Zgrebec ne. Ili npr. u naša brodogradilišta, ali o tome nešto kasnije. Međutim, ovdje ima zanimljivih momenata i ja ću najprije citirati stranicu 8. stanarsko pravo gdje se doslovce kaže, citiram: "da u 2008. na račun državnog proračuna uplaćeni su prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 226 milijuna kuna." Zašto gospodo to govorim? Mi imamo jednu kategoriju tzv. zaštićenih najmoprimaca, ima ih nekih 3 do 4 tisuće koji svaki dan strepe da li će ih vlasnici nacionaliziranih stanova izbaciti na ulicu, da li će im se smilovati, odnosno da li će ih deložirati. 638 kuna i 99 lipa uplaćeno je po osnovu stanarskih prava prema nalazu Državne revizije u 2008. u Državni proračun. Što će reći da je to negdje 30,31,32 milijuna eura i kad bi to podijelili sa 1000 eura po kvadratnom metru dolazimo, znači u jednoj godini do 31 tisuće kvadratnih metara stambenog prostora, 400 do 500 stanova, znači mogli bi riješiti u jednoj godini uz potpuno obeštećenje bivših vlasnika. Ovako ljude jednostavno tjeramo na neizvjesnost, bacamo ih na ulice, ponašamo se prema tim zaštićenim najmoprimcima gore nego prema onim psićima koji u Dubrovniku na svu sreću imaju azil, a ovi ljudi nemaju ništa. Ja se slažem da je vlasnicima tamo '40-ih, '50-ih napravljena enormna nesreća, ali neki ljudi su u tim stanovima 50, 60, 65, ne znam koliko godina i ako bi ih se samo tako deložiralo njima bi se učinila još veća šteta, odnosno nepravda. Zamislite da netko nekoga izbaci na ulicu. Kamo će ti ljudi? Pa samo pod tramvaj. I taj problem, ja tvrdim, da je moguće riješiti. S tim više što bi i stanari nešto platili, jasno kao i svi ostali, a ovako prema ovom izvješću vidimo da od onih 226 milijuna kuna poslovne banke za raspolaganje tim iznosima u korist države za sebe i svoje potrebe ostavljaju 5 milijuna 766 tisuća Ja osobno želim vjerovati da kroz jednu takvu formu bi mogli u cijelosti taj problem koji tinja već 20 godina riješiti. Citiram str. 12: "Državnim proračunom za 2008.", znači 17 razdjela u zagradi, "planirana su sredstva za isplate po sudskim presudama, ovrhe i nagodbama u ukupnom iznosu 328 milijuna kuna, a izvršeni su rashodi u iznosu 277 milijuna Na računu proračunske zalihe evidentirano je 176 milijuna kuna, što ukupno iznosi 454 milijuna kuna." Eto, toliko nas koštaju neki ljudi u upravi koji svoj posao ne odrađuju korektno. Ako tu pribrojimo i neke momente oko korupcije i štete i štete po lošim zakonima, sigurno je da se tih 300 milijuna kuna može pomnožiti i sa 10. Kada bi država imala dobre zakone, korektne izvršitelje, kada bi svi radili taj svoj posao. Kada bi se promijenila i u narodu logika ništa nećemo, ni hotele, ni tvornice, ni plinovode mislim da bi bilo bolje. 2010. domaće obveze centralne države iznose 13,4 milijardi kuna plus 5,4 milijardi kuna inozemnih obveza ili cca 18,9 milijardi kuna. 2009. inozemne obveze iznosile su 7 milijardi kuna, a domaće svega 6,2 milijarde kuna. A bivši premijer je otišao. Ukupna država 2009. servisirala je a to je period ovog izvješća 13,2 milijarde kuna, bez vanjskih obveza,a 2010. čak 18,9 milijardi kuna. A ja tvrdim da toliko se gubi zbog jedne anti poduzetničke klime, zbog nerada, zbog svega ostalog, zbog odnosa do stranih investicija, a rezultat toga može biti da će prije u ovoj zemlji biti gore no bolje i da ćemo se na žalost za nekoliko godina morati jeftinije prodati. Na strani 14. gdje se govori o državnim jamstvima, citiram: „da prema evidencijama koje se vode u sektoru za državna jamstva ukupna potraživanja za isplata po danim jamstvima koncem 2008. iskazana su iznosom od milijardu 987 milijuna kuna, glavnica redovne i zatezne kamate, odnose se na isplate po jamstvima za pravne osobe u turizmu u iznosu 767 milijuna kuna“, niti jedna tvrtka iz Istre nije dobila, ni jednu kunu jamstva po tom osnovu, gospodarstvu 537 također nitko iz Istre ni kunu nije dobio, za poljoprivredu 292 milijuna kuna nitko iz Istre nije dobio kune, za brodogradnju 289 milijuna kuna nitko iz Istre nije dobio niti jednu kunu, za jedinice područne lokalne (regionalne) samouprave u iznosu od 85,4 milijuna kuna nitko u Istri nije dobio taj novac, i Hrvatski fond za privatizaciju u iznosu od 15 milijuna kuna. Znači, još jedanput državna jamstva u iznosu od milijardu 987 milijuna kuna za poljoprivredu, za gospodarstvo, za brodogradnju, za lokalnu samoupravu itd. I onda si čovjek postavlja pitanje da li će netko za ovih 2 milijarde kuna de facto odgovarati, neće. U Podravci vidimo prozivaju Mesića zbog jednog razgovora itd. A ovdje je u igri milijardu 987 milijuna kuna, znači u 2008., u 2009. biti će barem još toliko, tih jamstava koji su dospjeli na naplatu, a 2010. uz najmanju toliko jamstava koji će doći na naplatu pa barem i 4 i pol milijarde kuna preuzetih kredita Hrvatskih 5 brodogradilišta i mi smo u tri godine samo samo po tom osnovu prokockali 6 milijardi kuna i ako ne reprogramiramo obveze prema brodogradnji to će biti preko 10 milijardi kuna. neka netko kaže da cijela Vlada, plus vladajuća većina, plus mi svi ostali nismo u istom brodu. Zašto to govorim, ako se taj brod nije bitno tko je kapetan bio ili je, potopi pa smo svi hvala bogu na kraju isplivali na kopnu, teško mi je vjerovati da pola nas ćemo isplivati mokrih a druga polovica suhih. Što želim reći? Za ovu situaciju nije kriv samo bivši premijer već i svi oni koji su ga slijedili biti pošten. Strana 25. nabava udžbenika teška 387,6 milijuna kuna. Ovdje se kaže da nabava udžbenika provedena je postupkom izravne naglašavam naglašavam ovdje stoji izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva za nadmetanje na temelju odredbe članka 12. stavka 6. sa 48 nakladnika zaključena su 52 ugovora u vrijednosti 387,6 milijuna kuna od čega je 45 ugovora u vrijednosti 382,2 milijuna kuna zaključeno početkom kolovoza 2007. a 7 ugovora u vrijednosti 5,3 milijuna kuna zaključenoj u rujnu odnosno listopadu. Zanimljiva su izvješća Ministarstva pravosuđa i policije, neću o njima, neću o pomorstvu, zdravstvu, tu znamo što možemo očekivati, ali je istina da je kod svih tih ministarstava dano tzv. Uvjetno mišljenje. Zbog uvjetnih mišljenja neki idu u Remetinec, a oni koji bi u tome trebali biti bezgrješni sebi dopuštaju manjkavosti. I to dvojno mjerilo u Hrvatskoj treba naprosto izbjeći jer ne može vladati ona da što je dopušteno Bogu nije volu, Bog je uvijek u Hrvatskoj vlasti, volovi to su oni koji nisu pri vlasti, to je od starog Rima na ovamo izgleda isto, ništa se nije promijenimo, međutim, pustimo to. Kod lokalne samouprave, zanimljivo je sljedeće, sada ću reći samo dvije rečenice o Istarskoj županiji. Prihod grada Pule 319 milijuna kuna, bez javnih poduzeća, županije Istarske 244,9 milijuna kuna jednoga Poreča 236 milijuna kuna. Što želim reći, županije su vidimo osiromašene, one su bez imovine, one nemaju šuma, poljoprivrednog zemljišta, ok, nemaju niti gradovi i općine, nemaju građevinsko zemljište, mnoge nemaju svoje zgrade, da ne govorim o stanovima, jednom riječju ništa i vrijeme je da se ta pozicija županija jednostavno redefinira da ih na neki način ojačamo i da ih pokušamo „na neki način“ osamostaliti. Vrijeme je da se Hrvatska decentralizira jer ova rigidna centralizacija upropaštava zemlju u cjelinu. Kada se Hrvatska najbrže razvijala ja to stalno ponavljam po kondicijama Ustava iz 74. godine, ono što je stvarano u periodu 50., 90. nakon toga je privatizirano za bivšeg društvenog uređenja kojeg smo srušili ok, stvoreno je 10 puta više nego pod pod ovom našom demokracijom i čovjek si postavlja pitanje kako to, tko je onda tu koga eksploatira. Evo vidite danas se eksploatira ili onda se kaže eksploatiralo se ljude a koga danas. Onda si dobio društveni stan jer si bio eksploatiran a danas za takav jedan stan moraš se zadužiti na 20 ili 30 godina da bi bili slobodni. Onda su svi dolazili do posla, govorili su da su svi morali biti pokorni, a danas 310 tisuća nezaposlenih, e danas nismo više pokorni, onda smo imali manje-više puno puno toga besplatnog pa smo bili nesretni, danas kada moramo sve platiti smo sretni itd. Pustimo sada to. Hrvatske autoceste, dugotrajna imovina 39 milijardi kuna, ali najbolje je sljedeće strana 475. Znači izraženo je za Državni ured za reviziju obavio je reviziju financijskih izvješća društva hrvatskih cesta dao bezuvjetno mišljenje zašto smo smijenili Livakovića, Hrvatske cesta i slično itd. I sada kada govorimo o proračunskim kapacitetima da mistificiramo tko koliko ima novaca u ovoj zemlji. Država raspolaže sa 83,2% proračunskih primitaka ili 128 milijardi kuna. Grad Zagreb sa 4,9% ili 7,5 milijardi kuna, a sve ostale lokalne samouprave i županije njih gotovo 600 11,9% ili 18,3 milijarde kuna. Tablica broj 7 strana 35, struktura proračuna i to je bit. Država ima 100% PDV-a, 41 milijardu kuna, 100% trošarina 9 milijardi kuna, 100% poreza na dobit 10,5 milijardi kuna, 100% doprinosa 40,7 milijardi kuna. I tu treba kroz decentralizaciju pokušati redefinirati odnose između države i lokalne samouprave odnosno sve ono što država ne može, treba kontrolirati staviti u funkciju bilo da su zemljišta, vojarne itd. i pokušati nešto i kroz takvu formu u ovoj zemlji Krivo mi je da ne mogu govoriti o onome čemu je govorila gospođa Zgrebec oko Plomina, povlačenje dobiti. Ali bez obzira za sve mislim da je ovo izvješće vrlo korisno i da ga jasno treba prihvatiti. Hvala. Klub HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna revizorice sa suradnicima, cijenjeni kolegice i kolege. Državni ured za reviziju je institucija od koje javnost očekuje mnogo. I to s razlogom. Rad Državnog ureda za reviziju utječe po najprije na percepciju o javnoj nabavi. A percepcija o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj nije baš blistava u javnosti. Povezuju je ponajprije sa korupcijom. I stoga nalazi Državnog ureda za reviziju ako su pozitivni, dobri, napredni, bolji nego u prethodnim razdobljima onda će pomoći u razbijanju takve percepcije. Iako kažu da je teže razbiti percepciju i predrasudu takvu negativno nego atom. Ali malo po malo napredak je vidljiv. Osim nalaza bitni su i trendovi i tendencije. vidljivo je da su tendencije i trendovi pozitivni u sferi javne nabave. Istina je da ima i nalaza koji upućuju na ponavljanje pogrešaka, istina da ima onih koji je nedopustivo da se ne otklone a što ste vi u ranijim godinama i davali naloge za otklanjanje nepravilnosti, ali ipak mora se priznati da je napredak vidljiv u svakom pogledu. Posao Državnog ureda za reviziju je iznimno opsežan i naporan. On je samo u ovom izvještajnom razdoblju obavili su 855 revizija pod potencijalnih čini mi se 7 tisuća i 500 i nešto. Koliko je to posla za jedan državni ured kojeg zasigurno treba i kadrovski ojačati. Izvršeno je 546 financijskih revizija, 299 uvida u proračun i financijske izvješće lokalnih jedinica. Sada kada smo kod lokalnih jedinica trebalo bi skrenuti pozornost da je najmanji napredak upravo kod lokalnih jedinica. Da se ponavljaju greške kada je u pitanju broj naloga i preporuka izvršenih u odnosu na date najveći je upravo kod lokalnih jedinica. Ali isto tako treba naglasiti da je od ukupno u 2009. godini 531 nalaz odnosno oko 531 subjekta dato ukupno 2 tisuće 242 preporuke ili naloga, a to je 26% manje nego u 2008. godini. To je doista vidljiv iskorak u 2009. godini. Znači 26% manje preporuka i naloga nego u 2008. godini. Od tih 2 tisuće 242 više od 50% naloga je izvršeno, odnosno tisuću 108 a 992 je u postupku izvršenja. Kada je u usporedbi sa 2008. godinom to je nepovoljnije, u 2008. je bila nepovoljnija situacija kada je samo 44% bilo izvršeno naloga i preporuka. Valja istaknuti i pozitivne primjere, valja istaknuti i one ekstremno negativne primjere. Pa iz ovog pregleda broja danih naloga i preporuka prema vrstama subjekata, vidljivo je da u pozitivnom smislu prednjače Zavodi za javno zdravstvo, gdje je od 60 naloga i preporuka posljednje revizije izvršeno 59. i oni su bolji od prosjeka, dok je u prosjeku po svakom subjektu data 4,20 naloga zavode za javno zdravstvo, na 21 subjekt dato je 60 naloga. Ali isto tako treba naglasiti i negativan primjer. Samo ću jedan primjer, onaj ekstremno negativan ovdje istaknuti, a to je grad Zlatar. Tri godine uzastopce dobiva negativno mišljenje. To je nešto što doista treba posebno posvetiti tome pozornosti. Čini mi se da su nadležna pravosudna tijela već posvetila tome pozornost, ali treba i mijenjati neke stvari. Ovdje je istaknuto malo prije u izlaganjima da mnogi subjekti kasne u potraživanjima Pa ima situacija doista koje su neuredne i otežavaju poslovanje svim gospodarskim subjektima. Primjerice. Evo prije dva tjedna grad Zagreb je ispostavio na tisuće i tisuće računa zaostalih koji se odnose na 2008. godinu. Postavlja se pitanje, a što je onda sa obvezom PDV-a, jer je po Zakonu o PDV-u dužan odmah nakon isporučene robe isporuke ispostaviti račun i obračunati PDV i platiti PDV. Da se ne dođe u zastarjelost, a mnogi poslovni subjekti i ne računaju više s time. Hoće se nadati da će netko Komunalne vode fakturirati iz 2008. godine. Stotine tisuća faktura je zatrpalo sada poslovne subjekte jer se kasnije u fakturiranju čak a ne samo u naplati potraživanja. Dakle, u lokalnoj samoupravi očito nije baš prisutna visoka razina profesionalnosti i poslovnih odnosa. izraženo u 2009. godini 107 bezuvjetnih mišljenja odnosno skoro 20% od ukupnih a 434 uvjetna a u 2008. godini smo imali 501 uvjetnih. Znači, manje uvjetnih mišljenja nego u 2008. godini i 5 nepovoljnih a u 2008. 7 nepovoljnih. Dakle, tendencija je doista u pozitivnom smjeru. Ono što treba naglasiti i što smo i prošle godine i osobno sam ja prošle godine isto govorio neurednost vođenja evidencije imovine. Kad se govori o imovini onda se misli na cjelokupnu imovinu i pokretnu i nepokretnu. Imovina sva nije ni proknjižena knjigovodstveno i to je nedopustivo stanje, to se mora urediti što prije. Ali ono što je jednako važno knjigovodstvena vrijednost evidentirane imovine ne odgovara ni upotrebnoj niti tržišnoj vrijednosti i nužna je revalorizacija vrijednosti imovine, nužna je revalorizacija usklađenja vrijednosti sa sadašnjom vrijednošću da se dobije stvarna slika o o stanju imovine u javnom sektoru. Klub HDZ-a podržava ovo izvješće ali s time da samo bih napomenuo jer je netko ovdje spominjao potrebu izmjene Zakona o državnoj reviziji. Iz izvještaja je razvidno da Državni ured za reviziju izvanredno surađuje sa svim i znanstvenim institucijama akademskim ali i svim pravosudnim institucijama. Međutim, ima jedan članak kojeg možda treba uzeti u obzir kad je riječ o Kaznenom zakonu da je dužan Državni ured za reviziju postupiti, izvršiti reviziju po nalogu DORH-a. Ta odredba je u suprotnosti sa Zakonom o državnoj reviziji pa bi možda o tome trebalo razmisliti. Naravno da Državna revizija surađuje sa DORH-om i sva izvješća dostavlja DORH-u ali je odredba da je dužan ići u reviziju po nalogu DORH-a u suprotnosti sa Zakonom o državnoj reviziji. Dakle, potrebno je s nekoliko strana razmotriti potrebu izmjene Zakona o državnoj reviziji. Dakle, klub HDZ-a podržava, prihvaća izvješće i pohvaljuje rad Državnog ureda za reviziju a ne mogu na kraju, nema kolege Kajina ali ipak bih mu kazao da ne treba žaliti za onim bivšim vremenima jer ima i onih koji nisu uspijevali dobivati stanove jer nisu bili politički podobni. Hvala lijepa. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, glavna državna revizorice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo na početku rasprave o ovom Izvješću za reviziju ono što mogu reći da ću isto kao i kolege iz Kluba zastupnika SDP-a naravno podržati izvješće i smatram ga vrlo vrijedno sastavljenim, ogroman materijal koji se sastoji od deset dijelova, svaki ima stotinjak stranica vjerojatno na oko preko tisuću i pol stranica. Znači, tu je trebali uložiti veliki da se to sve skupa napravi. Ono šta je bitno napomenuti je da revizija kontrolira po ovome izvješću blizu čini mi se negdje stotinu i 80 milijardi kuna. To je otprilike 60% 60% BDP-a i onda se vidi kolika je važnost uopće te institucije i koliko je bitno da javnost posredstvom te institucije dobija informacije na koji način se troše proračunska sredstva, da li se sve odvija u skladu sa zakonom i da li je sve napravljeno na najbolji način. 279 zaposlenika odnosno 225 revizora koji obavljaju taj posao, ogroman posao smatram nedovoljnim brojem i mislim da je naša dužnost ovdje i u Saboru dati veću podršku toj instituciji na neki način da se bolje ekipira, da ima više ljudi na terenu koji bi mogli onda obuhvatiti što veći broj revizija. Netko je već spomenuo a moja glavna sugestija je da se treba nakon što se uspostavi određeni nivo da se ne treba pod obaveznom mada je to zakon tako definirao ići svake godine u kontrolu njih odnosno revidirati njihove dokumente. Nažalost, vidimo po broju po broju uvjetnih mišljenja da još uvijek nije baš veliki postotak u općinama, gradovima oni koji dobijaju bezuvjetno mišljenje ali vjerojatno će se narednih godina to još malo popraviti pa će se steći uvjeti da baš ne mora se svake godine kontrolirati određena općina koja ima milijun kuna proračuna a sa druge strane da se u trgovačka društva ne ulazi godinama a tu prolaze milijarde kuna. Tako da ja se slažem sa sa činjenicom da treba ili zaključkom ili čak i u zakon uvesti odredbu po kojima bi se trgovačka društva koja ostvaruju promet veći od 50 milijuna kuna morala obavezno svake godine revidirati. Zaključak da je to potrebno izvodim iz toga da je jedan dio posvećen trgovačkim društvima, znači od 9 trgovačkih društava niti jedno nije dobilo bezuvjetno mišljenje. Znači, postoje opravdane manjkavosti u njihovom poslovanju i normalno da moramo ih možda podrobnije narednih godina kontrolirati. S druge strane, u tih 9 poduzeća iskontrolirano je 19 milijardi kuna šta iznosi više nego za svih ostalih odnosno za sve lokalne jedinice lokalne samouprave. Lokalne jedinice samouprave su imale negdje 18,3 milijarde a samo ovih 9 poduzeća je iskontrolirano 19 milijardi kuna. I onda naravno nameće se zaključak da treba usmjeriti svoju pozornost tamo gdje ima više sredstava odnosno nažalost proteklih godina smo svjedoci mnogobrojnih afera koje idu ka tome da da su u tim poduzećima dešavale se mnoge nepravilnosti. Ono što želim reći još pored toga je da uz kontrolu zakonitosti ne bi bilo loše da revizija ima možda jedan dio koji se odnosi na ekonomsku opravdanost. Mi smo dosta često svjedoci da mnoge nabave se odrade po zakonu, znači nema nikakve primjedbe, revizija nije tu da ustanovljuje tko na kakav način je prodao i koja je bila tržišna cijena ali možda ne bi bilo loše da se jedan dio nabave iskontrolira na takav način da se vidi i da revizija da svoje mišljenje da li su sredstva utrošena na najoptimalniji način jer u nabavi je dosta često bilo slučajeva da kupujemo neku robu, da je sve u skladu sa zakonom i da se ona preplati duplo. Znači, možda jedan takav dodatak ne bi bio loš, pogotovo govorim o javnim poduzećima koji su nažalost generator tih afera bili protekle godine. Ono šta još želim istaknuti je da revizija uporno radi svake godine neke stvari, ali nalozi se ne izvršavaju. Već smo pomalo umorni od čitanja svih tih ministarstava koja su dobila uvjetna mišljenja, iz godine u godinu čine iste greške, a nikakvih korekcija, nikakvih promjena nema. Ja bih volio vidjeti, makar ne očekujem to, da ministar neki podnese odgovornost ako je neko uvjetno mišljenje pa da se nešto nije moglo otkloniti te godine. Ali ako se ponavlja iz godine u godinu onda očekujem da bar ravnatelji uprava budu promijenjeni, oni ljudi koji su neposredno odgovorni za te nepravilnosti. A mi imamo situaciju da sigurno od 15-tak ministarstava koja se ovdje obrađuju njih 10 su iz godine u godinu među uvjetnim mišljenjima i svake godine čine se i rade isti propusti. Tako da evo moj zaključak na kraju ove rasprave, bit ću malo kraći, palac gore za državnu reviziju, treba im dati veću podršku, više ljudi i možda bi sadržajnije trebalo ova izvješća raditi, znači da se ekonomski gleda određene i nabave i investicije kako bi onda mogli sugerirati i mogli vidjeti možda ne samo zakonski gdje se dešavaju neke određene nepravilnosti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospođa zastupnica Marija Lugarić. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras, vi ste dobro upozorili na neke stvari iz revizijskog izvještaja, ali ja bih možda na ovo vaše zadnje dodatak. Čak i u stvarima koje revizija pronađe da nisu bile u skladu sa zakonom s njima se naprosto kasnije ništa ne događa i mislim da je to najveći problem. Rekli bi kod moje mame u Dalmaciji izjeo vuk magare. Neki od nas, a i sama spadam u grupu, godinama upozorava na cirkus i kriminal u udžbeničkom poslu. Da se ministarstvo dogovaralo s nakladnicima, a ne pregovaralo sad imamo dokaz o nalazu revizije koji kaže da su fakturirano i plaćeno veće vrijednosti nego što je robe dostavljeno. Ja pitam tko će za to odgovarati što je oštećen državni proračun. I u tome je problem. Nije čak problem u stvarima koje revizija dakle registrira kao nevaljale, kao nezakonite nego što se ljudima koji rade nezakonite radnje ali ništa ne događa. Konkretno udžbenici. Platili 100, isporučeno 80. Nikome ništa. I to još sve skupa nije poštivana javna nabava. Nikome ništa. A kada to govorimo kao zastupnici u Hrvatskom saboru, sama sam govorila to, dobivate prijetnju od ministra. I to bivšeg ministra. I u tome je problem i ja se nadam da će temeljem zaključka koji je predložio i klub SDP-a onda i doći nekakva izvješća i nekakve reakcije i od Državnog odvjetništva, ali i od same Vlade za ove nevaljalce koji ne poštuju zakon i koji doslovce čine štetu državnom proračunu. Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice Lugarić, upravo ste spomenuli pravi problem revizija, konstatirate nepravilnosti. Ja sam uvjeren, to može potvrditi predlagač ovog izvješća, da ta izvješća idu u ovom čak i širem obimu, Državnom odvjetništvu. Zašto se ništa ne dešava, to je stvarno dobro pitanje. Evo još jedan primjer iz autocesta Rijeka-Zagreb. Sustav nadzora registarskih pločica nije isporučen, plaćen. Pa u kojem to poslu i kada to itko radi da plati uslugu prije nego što je dobio isporuku, a tako ugovorom nije definirano. Da je ugovorom definirano onda bi se tek postavilo pitanje tko ugovara stvari da plati unaprijed, a ne mora platit dok se ne isporuči. Ja ne kažem avans neki dat, ali takvih stvari u revizijskom izvješću ima na desetine. Nikada nitko nije za to odgovarao, nije nijedan postupak se na osnovu toga pokrenuo, a ja znam da se vrlo vjerojatno, kako su ova izvješća dostupna nama, vjerojatno dostupna i institucijama ove države koja su za to nadležna. Zbog čega, da li su to politički pritisci, da li su to tko zna šta

Na redu je gospodin zastupnik Dragutin Lesar.